по Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България. Имате думата за изказвания. Господин Иванов, заповядайте за изказване.

но не си задавам въпроса преди 2001 г. какво е финансирането. Няма да навлизам в тази тема, защото тогава не съм бил участник в политическия живот, а и Политическа партия ГЕРБ не е съществувала. Да се върнем на сега действащия Закон за политическите партии и да разискваме малко повече за сега съществуващата възможност за финансирането им. В чл. В чл. 21 на Глава трета „Имущество, финансиране и разходване на средства“ именно в Закона за политическите партии и сега е упоменато, че политическите партии се финансират освен от държавната субсидия, и със собствени приходи. И по-надолу в чл. 23 са изброени възможностите на собствено финансиране и приходи на политическите партии. Едно от тези пера е членският внос, събраният членски внос. Така че това пряко действа наистина на сегашната уредба – как чрез една партийна работа една партия чрез членски внос може да събира собствени приходи. Друга такава възможност са собствени приходи от управление на собствени недвижими имоти. И третата възможност в сега действащата законова уредба – именно в Закона за политическите партии, който е действащ в момента, е приходите от от дарения и завещания на физически лица. Това беше във връзка с преждеговорившите изказвания за възможността за финансиране на политическите партии – било то парламентарно представени или такива със събрана обществена подкрепа, изразена чрез парламентарни избори, над 1%. Но да се върнем и към възможността, която сега обсъждаме и предложението на Министерския съвет. Защото ГЕРБ за пореден път постъпи най-отговорно и повдигна повдигна дебата и общественото мнение, в който да бъде разискван именно в тази зала, после между първо и второ четене, за финансирането на политическите партии със средствата от държавния бюджет, а именно размерът на субсидията.

и по най-прозрачен начин те са отразени в техните отчети, които са публични и са одитирани от Сметната палата, качени са на сайта ѝ и може да бъде проследено как тази политическа партия развива своята дейност, как е разходвала своите средства и защо едни политически партии са отговорни към публичния ресурс, към обществените средства, които са били дадени от държавата под формата на тази субсидия и, както споменах, от възможността, която е дадена в Закона, да бъдат и от собствени приходи – да не ги изброявам отново. Така че, колеги, важен е тук и въпросът, който да си зададем наистина: доброто управление на наличните средства как може да постави едни партии във финансов нокаут, а други политически партии да имат отговорност към тези публични средства, да ги изразходват за своите политически кампании и поддържане на структури, и офиси, ако искате, на тези политически партии; да се явяват на избори, да купуват медийни пакети, а други, които имат желание да поддържат апарат, така да кажем, като телевизии, като медии, като вестници, списания, ако искате и социолози, и други такива проучвания да заплащат, после да не разполагат със средства по техни сметки. И понеже един преждеговоривш какви средства и колко приходи са получени от Политическа партия ГЕРБ назад в годините от лихви по приходи, направих си труда да погледна наистина в качените отчети на сайта на Сметната палата и да видя, че за приходите, които нашата политическа партия има на влогове, получава лихви, близки по размер до нула. Така че, пак казвам, важна е отговорността на политическите партии да върнат доверието на гражданите в тях. Тук може да дебатираме за размера на субсидията за един брой действителен глас, но най-важното е да върнем доверието на обществото и да не се заиграваме с популизма. Именно да върнем доверието на обществото, за да гласуват все повече граждани, за да може наистина да говорим тогава за политически плурализъм и доверие в партиите, което се измерва чрез избори – парламентарни, местни, ако искате и избори за Европейски парламент. В това обобщение искам да кажа, че ГЕРБ беше политически отговорна и отвори този дебат, за да отговори на обществения интерес към темата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики към изказването на господин Иванов? Не виждам. Други изказвания? Професор Гечев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като страна – членка на Европейския съюз, ние би следвало и съм сигурен, че ще следваме европейските практики. През последните четири-пет десетилетия в Европа категорично се премина на почти 100-процентово финансиране на партиите от страна на държавата. Отначало финансирането – от края на 50-те години – започва с по-малък дял на държавата и по-голям дял на частни плащания, а през последните 10 – 15 години, особено след 2001-а и 2002 г., е обратният процес – делът на държавните субсидии е почти 90%, между 80 и 90%, и 5 – 10% от финансирането в болшинството от страните – членки на Европейския съюз, идва от членки внос. Делът на членския внос, уважаеми колеги, намалява под 5%, тъй като под 5% от гласувалите за партиите в Европа плащат членски внос. Ето, например колегите от партия ГЕРБ – членският им внос е символичен, около 100 хил. лв. годишно, докато БСП събира над 1 млн. лв., но такава е европейската тенденция. Решението на политическите системи на Европа е, че партиите трябва да бъдат финансирани от държавата

Уважаеми колеги, в Европа има само една държава, където държавата не участва във финансирането на партиите – Швейцария, но това е една страна, която не е особено бедна и в която банките изпълняват някои особени функции. Второ, уважаеми колеги, как се финансира от държавата, как се финансират партиите в Европейския съюз? Единият принцип в европейски страни – Андора, Латвия, Русия и Украйна, но само Латвия е член на средствата се разпределят равномерно между всички партии, които са стигнали до парламента. Но в огромното болшинство от страни финансирането става по два начина: първо, единият стълб – около 25 – 30% от средствата, се разпределят равномерно между всички партии – членки на парламента; и между 70 и 80% – има нюанси, се разпределят в зависимост от броя депутати или броя общински съветници, които имат съответните партии. Следователно финансирането на партиите в България до момента напълно съответства на европейските практики. Длъжни сме да обясним на българските данъкоплатци каква е системата в България, отговаря ли на европейските практики и в коя посока ние се движим. Освен това, в повечето страни – членки на Европейския съюз, субсидиите за партиите се коригират ежегодно с индекса на инфлация – автоматично се индексират тези субсидии. От прегледа, който направихме на страните – членки на Европейския съюз, досега те не са предприемали мерки за намаляване на техните субсидии, което не значи, че този въпрос не може да бъде обсъждан и България не би обсъждала този въпрос. Уважаеми колеги, прави сте, че е добре да има дебат върху субсидиите, но ние не сме съгласни с начина, по който това се предлага. Първо, не е мястото в парламента да се обсъждат проектозакони, които са внесени сутринта в 9,01 ч., на на бегом се организират, в нарушение на Правилника на парламента, Бюджетната и други комисии. Без никакви разчети, без никакво време за обсъждания с експерти, без никакво време за разработка на алтернативни варианти, същия следобед този проектозакон се предлага за обсъждане в комисии и неговото приемане в пленарната зала. Процесът е обратен съгласно българската Конституция и българските закони. Проектозаконът трябваше няколко месеца поне да бъде обсъждан в българската общественост от парламентарно и непарламентарно представените политически субекти в България и когато се изяснят позициите и имаме точни разчети, той да влезе за обсъждане. Защото, уважаеми колеги, да си сложим ръка на сърцето – вижте мотивите, там няма никакви числа. Законът ни задължава да видим какви ще бъдат ефектите – икономически и политически, върху политическите партии. И за мен, и за моите колеги няма съмнение, че цялата тази вакханалия е направена с две цели: първо, да се притисне до стената основната опозиционна партия – Българската социалистическа партия, и заедно с нея, всички възможни други партии с различно мнение от управляващите. И, второ, по същество се връща чл. 1 от старата Конституция на България – закриваме другите партии, остава само една партия и нейните сателити на власт, която има достатъчно средства, за да управлява и без държавни субсидии. Колеги, тук стана въпрос за депозитите. Ние предлагаме всички партии, които имат депозити към 3 юни, тоест след провеждането на изборите – средствата, които са останали, да бъдат преведени в бюджета. срам?“) Уважаеми колеги, Вие се смеете, но такива са законите на страните – членки на Европейския съюз. (Реплики от ГЕРБ.) Отворете законите на Испания, на Португалия, на Франция. В законите на европейските страни пише категорично: средствата, които партиите не са изразходвали от субсидии – пише в законите на Европа, се връщат в бюджета. (Продължаващи реплики от ГЕРБ.) Така че всички партии, които имат депозити към 3 юни и не са похарчили средствата, да бъдат така добри да ги върнат в бюджета. Защото е много странно, ако една партия държи на депозити милиони левове, а има членки внос колкото за бог да прости – няколко хиляди лева. Възниква логичният въпрос: тази партия как финансира своята дейност?

Не може да възразите, тъй като това го казва вносителят на Проектозакона – господин премиерът Борисов. Какво казва той на 9 ноември 2016 г., между двата тура на президентските избори? Цитирам господин Борисов: „ГЕРБ ще работи за това субсидията да бъде лев на глас. Аз съм убеден – казва господин Борисов, че това ще доведе олигархията в управлението, но щом три милиона и половина искат това, глас народен, глас Божи. Аз по-умен ли съм от тези три и половина милиона?“ И по-нататък господин Борисов казва: „Цецко Чоков може да стане депутат – който има пари по регионите, ще си поръчва.“

милиардери и олигарси ще станат премиери.“ Казва господин Борисов! Той казва: „Не след дълго време партиите ще станат собственост на бизнесмените.“ Казва Вашият премиер. Добър ден и приятна работа!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гечев, аз ще се възползвам от Вашето изказване, за да Ви направя реплика и в същото време да информирам по отношение на депозитите, за които се говори – 0,05 е лихвата по нашия депозит и практически тази лихва покрива банковите такси. Второ, ние, за разлика от Вас, сме открили, че в България има банково дело и банки, и си държим там парите (ръкопляскания от ГЕРБ), а не ги държим по разни каси и чекмеджета – после да се чудим къде са изчезнали. Най-нормалното нещо е една партия, като получава пари, да ги внася в банка, където тези пари могат да бъдат контролирани и да бъдат съхранявани, така че партията след това да не прави пленуми, на които да пита: къде ни отидоха парите? Ние сме достатъчно финансово дисциплинирани, за да имаме излишъци и да не се оплакваме от недостиг на пари. Това, че Вие не знаете как да харчите собствените си пари – и 11 лв. очевидно са Ви малко,

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Гечев, явно Вие, като член на Бюджетната комисия, наистина не сте се запознали с мотивите, които са внесени, защото многократно във Вашето изказване казвахте, че няма финансови разчети, няма една цифра или число, упоменати в тях. Напротив, има много ясно изразени мотиви, където пише: „За изпълнение на Законопроекта няма да бъдат необходими допълнителни бюджетни средства. В съответствие с обществените нагласи Законопроектът ще доведе до икономия на държавни средства.“ По-надолу: „Считано, намаляването на партийната субсидия от 1 юли 2019 г. ще намали разходите по държавния бюджет и редуцираният разход на бюджета за второто полугодие ще бъде 1 млн. 460 хил. лв. Очаквани резултати от прилагането, включително финансово. При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политически партии и коалиции за една година, при 44-тото Народно събрание, за последните две тримесечия на 2019 г. би възлязъл на 14 млн. лв. спестени средства.“ Така че го има упоменато, колега, в мотивите и моля, не злоупотребявайте, че няма разчети. Другото, което казахте Вие – именно за връщането на парите, които са налични по банки, на на политическите партии в момента. Колегата Биков също го каза – доброто управление не трябва да бъде санкционирано, напротив – трябва да бъде поощрявано. Това са публични средства, които са разходвани по най-прозрачен начин. Политическа партия ГЕРБ най-отговорно мога да заявя, че е една от малкото партии, които разходват и за социални дейности, и за издръжка на храмове, и градеж на нови, и не само християнски храмове. Така че това Ваше изказване е свързано и граничи с див популизъм за пореден път. Вие тълкувате така или иначе спестените средства – искате да дадете повече пари на тези, които не могат финансово да се ограничават и да разходват разумно, а да накажем онези, които наистина са управлявали добре своя бюджет, с което абсолютно не съм съгласен.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите, но те по никакъв начин не противоречат на онова, което казах. А това, което казах, не е лично мнение, а е законодателството на европейските страни. Факт е, че в законите на Европа страните, които Ви цитирах, неизразходваните средства в съответния период се връщат в бюджета, както всяко министерство и държавна агенция. Такава е практиката и в България. Това, че парите се управляват добре, се преценява от Сметната палата. Аз никъде не казах, че някоя партия ги управлява зле.

как една партия има десетки милиони понякога на депозит – тук не става дума за лихвата, в България и без това е близо до нула, по депозита, но отново Вашият премиер каза, че той има проблем да изразходва средствата. Нищо лошо не сме казали – казали сме европейската практика. 3 юни – внасяме предложение – депозитите от неизразходвани субсидии да бъдат върнати при данъкоплатците! Второ, по отношение на икономиите. Уважаеми колега, това, което сте написали в мотивите към Проектозакона – колко милиона ще бъдат върнати в държавата, е точно число. Така е. Само че оттук възникват въпросите: да кажем на българите, че субсидиите на политическите партии годишно са 50 млн. лв.

И накрая, по тази логика – това ли ще спестим ние за България? Казвате – 14 млн. лв. Толкова ли струва политическата система на Република България? Вие по тази странна логика закрийте отбраната и ще спестите 1 милиард! Закрийте образованието – ще спестите няколко милиарда! И ще останете само Вие на власт – на какво: на една държава, която е със съсипана политическа система! По същество искате да върнете чл. 1 от старата Конституция – Вие да бъдете финансирани от бизнеса, от частни дарения, а всички останали политически партии в България да отидат в небитието. Колеги, нека не се поддаваме на емоции. Вие казвате – да има пълна прозрачност, да минем на частни дарения за партиите.

уважаеми колеги! Намираме се във финала на един сюжет, който започна преди около десетина дни с темата за наддадените субсидии,

някои заявиха, че не знаят какво са взимали и не трябвало да го взимат, виновни са други. След това други казаха: „Не, тогава щом тези смятат, че ние сме виновни, ние пък ще направим така, че да се взема по 1 лв. на глас.“ Тук чух нула лева, наддаването продължи с конфискуване влоговете от влоговете от субсидии на първите, и в тази логическа последователност вероятно трябва да предложим Законът за политическите партии да бъде заменен със Закона за обществените поръчки и да се наддава за политическа длъжност в в парламента, в Министерския съвет и така нататък, което би изчистило прекрасно нещата и би ги довело до абсолютно ясна икономическа логика при разпределението на властта. Очевидно, трябва да излезем от дебата, в който се обвиняваме и в който всеки се опитва да прехвърли някаква вина на

Нашето мнение във ВМРО е, че – да, партиите вземат повече пари, отколкото би следвало да вземат. Между 40 и 50 млн. е сериозна сума и фактът, че не всички партии могат да си изхарчат парите, доказва тезата, че тези пари могат да бъдат редуцирани, да бъдат намалени въпросът е с колко и на каква цена? Преди всичко, разбира се, голямото отсъствие в Законопроекта, който разглеждаме, е концепцията какво се случва с финансирането на партиите изобщо? Ясно е, че 1 лв. на глас е недостатъчен за всяка всяка от партиите, като изключим може би Политическа партия ГЕРБ, така че: кой ще финансира партиите? Отговорното поведение би следвало да изисква този отговор да бъде даден от Законопроекта. Чуваме, че дебатът ще се случи между първо и второ четене и ние с удоволствие ще участваме в този дебат, не пазарейки се за два, три, пет лева или отрицателни стойности, както тръгват нещата, а опитвайки се да защитим тезата, че Законът трябва да даде ясно, легитимно, нормално основание на партиите да се финансират и да съществуват, като при това са отговорни пред своите избиратели, че не правят недопустими компромиси със стопанските субекти. В това отношение има много начини да бъде решена задачата и тези 40 милиона да станат 20 или 10

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Все пак да се върнем на темата. Това, което трябва да разискваме днес, е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 2019 г. Предложението, направено от вносителя – това, което разбрахме от медиите, като отговор на популизма от някои вносители на определени предложения – смятам, че е огромна грешка на популизъм да се отговаря с популизъм, още повече от толкова високоотговорно място, каквото е премиерът, финансовият министър и, разбира се, С този законопроект ни се предлага субсидията за политическите партии да бъде намалена на 1 лв.

Разликата, колеги, е, че когато днес говорим за промяна на начина на субсидиране на политическите партии за тяхната дейност, ако приемем тези предложения, тогава същите трябва да ги има и в Закона за политическите партии,

това предложение е направено набързо и не знам дали заради кризисен пиар, или от друга необмислена атака, но това не е добро нито за българския парламентаризъм, нито за българската демокрация, нито е акт, който показва много високи държавнически умения и добро управление, каквото тук многократно се представяше от преждеговорившите.

и на парламентарните правила, и на законодателството. Много от нещата бяха казани, аз няма да ги повтарям в детайли, но смятам, че е абсолютно недопустимо Министерският съвет да внася тези толкова важни текстове без обществено обсъждане, без оценка на въздействието. Тук може би някой ще каже: как така няма обществено обсъждане? Та нали преди три години то беше изразено – българските граждани се подписаха, че искат намаляване на субсидията на 1 лв.

И защо с актуализация на бюджета днес правим това? Това е иновация в българския политически живот и в бюджетната процедура. Да, има нужда от актуализация на бюджета, то е видно. Причините са много и те са поредни години – говорили сме много пъти за това как се формира българският бюджет, как се приема, как се изпълнява и това, че той се отчита, но ние не знаем какво отчитат всъщност. Този законопроект беше внесен в нарушение на правилата,

Ако ние нарушаваме правилата, законите, какво очакваме от българските граждани? И защо тогава сме толкова учудени какво е отношението към българския парламент? Ето това е една от причините, а това са случва многократно. Истината е, че с това предложение се цели затрудняване работата на политическите партии и, разбира се, поставя се под риск тяхната независимост. Силно популисткият заряд на предложенията поставя всички нас – политическите партии, както представените в парламента и тези, които са извън парламента, да изглежда, че защитаваме собствения си интерес, собственото си благосъстояние, което не е така, а всъщност днес ние искаме да защитим възможността българските партии да функционират и да защитим българската политическа система по начина, по който тя се финансира още от 2001-а или 2005 г., защото там има промени и това е единственият правилен начин да се финансират политическите организации. С направените промени се прави сигурна крачка назад в този аспект и ние от БСП няма как и няма да подкрепим тези предложения. Заявяваме, че сме категорично против срещу това посегателство върху свободата на политическия живот в страната, който тласка политическите партии в ръцете на сивата икономика и на неясните контакти и процедури. Няма да подкрепим Законопроекта и смятам, че не само дебатът днес в залата, нужни са сериозни дискусии между

Заповядайте, господин Ангелов. Госпожо Председател, дами и господа! Нашата позиция е ясна. Ние ще подкрепим на първо четене предложения законопроект, защото винаги сме били за това партийните субсидии да бъдат оптимизирани и наистина да има реална сметка на това колко средства са нужни на всяка партия, за да може да покрива нуждите си и по време на кампания, и по време на организационния ѝ живот, който води през годината. В дебата се изпускат два важни момента. Тази седмица последната точка от дневния ред ще бъде за промените в Закона за политическите партии. Приемайки този закон на първо четене днес и след това, приемайки го евентуално на второ четене с размер от 1 лв. на субсидията и с приемането на т. 9 от седмичния от седмичния дневен ред на Програмата на Народното събрание, всъщност какво ще направим? От 1 юли лишаваме партиите от субсидии, от 1 юли те ще дължат пари, които трябва да върнат на Финансовото министерство, защото някой чиновник тълкувал Закона по различен начин. Тоест идеята на това, което ще приемем днес и след това на второ четене, каква е? Да може да оптимизираме наистина разходите на политическите партии или да фалираме политическите партии? политическите партии? Важното е да се намери правилният подход, важното е да се прецени от коя дата да бъдат намалени партийните субсидии, какъв да бъде размерът на партийните субсидии, защото все пак партиите трябва да направят организация на своите разходи и то няма да стане за един ден. Срокът, който е предвиден в този законопроект – от 1 юли, също трябва да се помисли. В крайна сметка, когато се променят неща, които години наред са работили по този начин, трябва да се даде възможност на всяка една от политическите партии да може да направи и реорганизация, да може да направи и сметка на това как да върне тези средства, които ще гласуваме по т. 9 от дневния ред на парламента тази седмица. седмица. Наистина е важно да има дебат, наистина е важно всички политически партии и парламентарни групи да участват в подобен дебат и да се направи ясна и точна сметка какви средства са необходими на всяка една политическа партия в България, за да може да води нормално съществуване.

Не виждам. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата – преминаваме към гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз гласувах „против“ този законопроект по три основни причини. Първата – тя е по начина, по който беше внесен Законопроектът,

Само че, колеги, ние не се намираме на снимачната площадка и не сме призвани да развличаме хората с филми и сценарии, а сме длъжни да показваме сериозност към законодателството и сериозност към политическата система в България. И трето – най-важното – гласувах „против“ опита да се унищожат 30 години от историята на България. Тридесет години, в които ние въвеждахме многопартийна система. Тридесет години, в които се опитваме да изградим демокрация. години, които Вие искате с лека ръка да унищожите и да превърнете днешната многопартийна система в една олигархично-диктаторска система на управление на държавата. Струва ми се, че това беше Вашият последен опит за политически преврат в държавата и ние няма да позволим той да мине! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ерменков. Продължаваме със следващата точка от Програмата за работа, уважаеми колеги: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет

на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г., № внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г. На редовно заседание, проведено на 6 юни 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Меморандумът за разбирателство между правителството на Република България за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. е подписан на 1 септември 2015 г. Подписаното Споразумение между МРРБ и МБВР МБВР е в изпълнение на подписания Меморандум. Проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги е одобрен с Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 27 март 2019 като министърът на регионалното развитие и благоустройството е упълномощен да води преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация. Споразумението е подписано на 8 април 2019 г. след съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет. Целта на настоящия законопроект е да се осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие чрез възмездна консултантска помощ в областта на регионалната политика за новия програмен период с продължителност до края на декември 2020 чрез намиране на добри и работещи решения за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Резултатите от изпълнението на Споразумението ще допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. В хода на проведената дискусия госпожа Деница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 предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г., да бъде приет на първо гласуване.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г., № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г. На редовно заседание, проведено на 30 май 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г., № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г. Законопроектът беше представен от госпожа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Правителството на Република България е декларирало ясно намеренията си за засилено сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие като на 1 септември 2015 г. е подписан Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Целта на настоящия законопроект е да се осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие в областта на регионалната политика и за подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период 2021 – 2027 г. с цел използване на опита и експертизата на Банката в страните от Европейския съюз и намиране на добри и работещи решения, които да бъдат приложени занапред. Споразумението предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да окаже възмездна консултантска помощ в подкрепа на процеса на програмиране на новия програмен период. То е с продължителност до 31 декември 2020 г.

от Конституцията на Република България. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 14 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г., № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Следва Докладът на Комисията по правни въпроси. Имате думата, уважаема госпожо Александрова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет нa 16 май 2019 г. На свое заседание, проведено на 4 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет нa 16 май 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – господин Валентин Йовев – заместник-министър, и госпожа Цветелина Атанасова – началник на отдел „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Господин Йовев представи Законопроекта, като подчерта, че подписаното на 8 април 2019 г. Споразумение продължава линията на засилено сътрудничество между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в контекста на подписания на 1 септември 2015 г. Меморандум за разбирателство за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Беше отбелязано, че предвид новите предизвикателства пред регионалната политика, проектът с Международната банка за възстановяване и развитие ще се съсредоточи върху подкрепа на административния капацитет и подпомагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, включително и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за“, 5 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет нa 16 май 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. И Докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата за представяне на Доклада, уважаеми господин Вигенин. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 юни 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16 май 2019 г. Законопроектът беше представен от госпожа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 8 април 2019 г. Вносителите посочват, че проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен с Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 27 март 2019 г., като министърът на регионалното развитие и благоустройството е упълномощен да води преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация. Споразумението е подписано на 8 април 2019 г. В мотивите по Законопроекта се посочва, че целта му е да осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие в областта на регионалната политика и за подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период с цел използване на опита и експертизата на банката в страните от Европейския съюз и намиране на добри работещи решения, които да бъдат приложени занапред. Очаква се чрез подкрепата от Международната банка за възстановяване и развитие Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде по-добре подготвено за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Споразумението предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да окаже възмездна консултантска помощ в подкрепа на процеса на програмиране на новия програмен период с продължителност до края на месец декември 2020 г. Обхватът на Проекта с Международната банка за възстановяване и развитие следва да се съсредоточи върху подпомагането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, както и да подкрепи техния административен капацитет. Очакваните резултати от изпълнението на Споразумението следва да допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г., както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. В последвалата дискусия господин Петър Петров, заместник-председател на

има достатъчен капацитет и би се справила без консултантските услуги от страна на Международната банка за възстановяване и развитие в процеса на програмиране на оперативната програма в следващия програмен период. Той изрази своите резерви по отношение на Споразумението и подчерта, че се въздържа от приемането му, тъй като подобен разход за консултантски услуги не е оправдан. Госпожа Николова обясни, че Споразумението е стъпка в процеса на децентрализация, към която държавата се стреми от доста години, и ще допринесе за постигането на по-добри резултати на местно и регионално ниво. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13,

Не виждам. Закривам разискванията. Преди да пристъпим към гласуване, ще Ви прочета: „Проект! ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г. Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Моля народните представители да заемат местата си. Моля квесторите да помолят народните представители да влязат в пленарната зала.

Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

съдържанието на Член единствен, наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“ и съдържанието на Параграф единствен от Заключителната разпоредба, както Ви бяха представени. Моля, режим на гласуване.

представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. Изготвянето и приемането За представяне на Доклада на Комисията по културата и медиите – имате думата, уважаема госпожо Чеканска. обсъди Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. На редовно заседание, проведено на 6 юни 2019 г., Комисията по културата и медиите обсъди Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. Изготвянето и приемането на процедурните правила е в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с изтичащия мандат на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание Иво Атанасов и необходимостта от избор на нов член. След проведеното обсъждане и гласуване с 12 гласа „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“ Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение: РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание: I. Предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и представяне на документите им. 1. Предложения за кандидати за член на Съвета за електронни медии може да се правят от народни представители и от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. Към предложенията се прилагат следните документи: а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението; б) декларация по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията за притежаване на българско гражданство съгласно приложение № 2 към Решението;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика; икономика; е) документи (информация), удостоверяващи, че предложеният кандидат има обществен авторитет и професионално признание съгласно чл. 25 от Закона за радиото и телевизията; ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 3 към решението. 2. Обстоятелствата по чл. 26, т. 1 от Закона за радиото и телевизията се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. събрание. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на Комисията по културата и медиите становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масова информация може да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 5.

6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. информация. Ш. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по културата и медиите. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на кандидатите. 1. Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по културата и медиите проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Комисията по културата и медиите изслушва допуснатите кандидати по списък на кандидатите за член на Съвета за електронни медии, които отговарят на изискванията на Закона за радиото и телевизията, изготвен по азбучен ред на собствените им имена. 4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 7 минути. 5. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността в изложение до 5 минути. 6. Комисията провежда разисквания по направените предложения. Народните представители, членове на Комисията, в рамките до две минути може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили по реда на раздел II. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря до 3 минути. 7. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор, до 2 минути всяко. 8. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията по културата и медиите на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списъкът на кандидатите, подреден по азбучен ред според собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за член на Съвета за електронни медии. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира цялата процедура по избора на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. V. Избор Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати. 2. Комисията по културата и медиите представя доклада от проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути. Разискванията се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 6. Когато има няколко кандидати за член на Съвета за електронни медии, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 8. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях при същите условия. 9. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 10. Когато при повторното гласуване по т. 8 и т. 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове, или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат, както и в случаите, когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на член на Съвета за електронни медии. VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният член на Съвета за електронни медии подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 26, т. 2 от Закона за радиото и телевизията по образец съгласно Приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 членът на Съвета за електронни медии подава декларация по чл. 35, ал. 1, от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно Приложение № 5 към решението.“

се получиха едни правила, в които, уверявам Ви, колеги, няма нищо притеснително и трябва да ги приемем, за да стартира тази процедура. мен лично ме притесняваше фактът, който беше изчистен като въпрос, че кандидат, който е подал документи за участие, ако не се яви на изслушването в Комисията, процедурата продължава, не спира ходът ѝ. Разбира се, това е логично. В началото текстът звучеше малко двусмислено, но после беше изчистен. Озадачава ме фактът, че искаш да участваш в едно състезание, пък после не се явяваш на неговия старт. Така или иначе обаче, правилата са добри, бяха гласувани почти единодушно Предлагам да ги приемем и да стартира процедурата. И накрая се надявам Народното събрание да направи мъдър избор и да изберем най-достойния кандидат, най-работоспособния кандидат, най-опитния кандидат, а не

Други изказвания, колеги? Имате думата за изказвания. Няма.

Подлагам на гласуване Проекта на представеното Ви решение за приемане на Процедурни правила, така както беше

Ще Ви прочета едно съобщение: Днес, 12 юни 2019 г., е постъпил и ще бъде изпратен на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, приети на първо гласуване на 6 юни 2019 г. Проектът е изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията